В изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България министърът на отбраната уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил

на въздушен транспорт на медицинска евакуация на кадрови военнослужещи от българския контингент в Ислямска република Афганистан, намиращи се във военна болница в „Ландщул”, Федерална република Германия. Заповедта е предоставена на Комисията по външната политика и отбрана. на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, На вашето внимание са предоставени два законопроекта – първият с вносител Джевдет Чакъров от 23 септември 2009 г., и вторият законопроект с вносител Министерския съвет от 6 януари 2010 г. Същите са разгледани в постоянни комисии, водещи и съпътстващи, и предстои да бъдем запознати с докладите им. Първо ще изслушаме доклада на Комисията по околната среда и водите относно първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 954-01-20, внесен от народния представител Джевдет Чакъров на 23 септември 2009 г. Моля, госпожо Михайлова, имате думата.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Правя процедурно предложение в залата по време на дебатите да бъде допуснат господин Стефан Стефанов – директор на дирекция „Управление на отпадъците” в Министерството на околната среда и водите.

подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 954-01-20, внесен от народния представител Джевдет Чакъров на 23 септември 2009 г. На свое редовно заседание, проведено на 29 октомври 2009 г., Комисията по околната среда и водите разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 954-01-20, внесен от народния представител Джевдет Чакъров. На заседанието на комисията присъства заместник-министърът на околната среда и водите госпожа Евдокия Манева, експерти от Министерството на околната среда и водите и представители на Българската стопанска камара. Законопроектът предлага отделяне на 20% от депата за битови отпадъци, изградени с държавни средства или по програми, подкрепени от държавата, да могат да бъдат разпределяни по целесъобразност от Министерския съвет. Народният представител Петър Димитров предложи внесеният законопроект да не бъде подкрепен, като отхвърлянето се мотивира със забавянето на дейността на други комисии, спазване на реда и програмата на Народното събрание и предложи да се изчака цялостният пакет, който трябва да бъде внесен от Министерския съвет и тогава да се обсъждат измененията и допълненията по законопроектите. Народният представител Георги Божинов смята, че в предложението на закона за изменение и допълнение трябва да се запише, че към депата, които приемат отпадъци от други общини, се финансира изграждането на сепариращи инсталации. Тези инсталации ще позволят да се намали значително количеството на отпадъците за депониране. Това ще повиши интересът към приемането на битови отпадъци от други райони. Заместник-министър Евдокия Манева подчерта, че както вече се каза, 20% от капацитета на депата е неприемлив процент. Предстои внасянето на изцяло променен и усъвършенстван Закон за управление на отпадъците, в който идеите са съгласувани и с Националното сдружение на общините в След станалите разисквания Комисията по околната среда и водите подкрепи предложението за неприемане на законопроекта с 13 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се”. В резултат на състоялата се дискусия и проведеното гласуване по внесения от народния представител Джевдет Чакъров законопроект, Комисията по околната среда и водите изразява следното становище: Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 954-01-20, внесен от народния представител Джевдет Чакъров.”

№ 002-01-2, внесен от Министерския съвет на 6 януари 2010 г. „На свое редовно заседание, проведено на 21 януари 2010 г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 002-01-2, внесен от Министерския съвет на 6 януари 2010 г. От Министерството на околната среда и водите на заседанието присъства заместник-министър Евдокия Манева. Присъстваха и представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – госпожа Виргиния Александрова, началник сектор в дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол”, и господин Валери Накев, началник-отдел в същата дирекция; дирекция; представители на Националното сдружение на общините в Република България в лицето на изпълнителния директор госпожа Гинка Чавдарова и господин Слави Аспарухов, общински съветник в община Костинброд. Присъстваше представител на Българската стопанска камара – госпожа Илиана Павлова, главен експерт, представител на неправителствените организации – господин Александър Александров, както и представител на Българската федерация по рециклиране – господин Борислав Малинов. От името на вносителя законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от заместник-министър Евдокия Манева. Със законопроекта се цели на първо място отстраняване на някои непълноти при транспониране в законодателството на Директива 1999/31/ЕО

Директива 2006/66/ЕС относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и на Директива 2008/76/ЕС за изгаряне на отпадъци, касаещи чл. 12. От 1 януари 2007 г. като член на Европейския съюз Република България пряко прилага регламентите на Европейския съюз. С оглед на това е необходимо да бъде въведен въведен механизъм за осъществяване на контрола по Регламент 1013/2006/ЕС за превози на отпадъци. Взети са предвид и писмените коментари, изпратени от Европейската комисия до Министерството на околната среда и водите относно транспонирането на Директива 99/31/ЕО. Внасянето на законопроекта според вносителя е продиктувано от необходимостта за пълно и точно отразяване на изискванията на посочените по-горе директиви с оглед изпълнението на поетото от страната задължение за привеждане на националното законодателство в съответствие със законодателството на Европейския съюз. случаите на неизпълнение на това задължение Европейската комисия съгласно процедурата, предвидена в чл. 226 от Договора за Европейския съюз, може да стартира наказателна процедура за установяване на това нарушение. Предлаганите със законопроекта по-важни изменения и допълнения в закона могат да бъдат обобщени, както следва: Първо, въвеждане на липсващи разпоредби от директивите и отстраняване на несъответствия. На първо място, това е въвеждане на финансови инструменти за осигуряване на средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи за депата за отпадъци. На второ място, въвеждането на такса за дефиниране на отпадъци е в изпълнение на мярката по т. 4.11 от Плана за действие от Националната програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 г. и е насочена към постигане на определени цели, свързани с опазване на околната среда за намаляване на количествата отпадъци, които постъпват за депониране; удължаване срока на експлоатация на депата; увеличаване количествата на рециклираните и оползотворените отпадъци; насърчаване развитието на сектора по рециклиране и оползотворяване на отпадъците. В законопроекта се предвижда изготвяне на наредба на министъра на околната среда и водите, която да определи механизмите за акумулиране на средствата и реда за събиране и разходване на събраните средства. На трето място се въвежда механизъм за предотвратяване и контрол на превозите, като в това число са определени контролни органи, правила за санкции, прилагани при нарушение на разпоредбите на Регламент 1013. Въвежда се и законово изискване за създаване на изискуемите по директивата регистри на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване и батерии и акумулатори. Въвежда се и изискване за участие на обществеността, чрез обществени обсъждания, в процедурата за издаване на разрешения за извършване на дейности с отпадъци във връзка с експлоатиране на малки инсталации за изгаряне или за съвместно изгаряне на отпадъци, които не са обект на комплексно разрешително. Втората група от изменения касае прецизиране на текстове във връзка с разрешителния режим за дейности с отпадъци. Направени са промени в чл. 12 от Закона за управление на отпадъците, Раздел І – „Разрешения за дейности с отпадъци”, и Раздел ІІ – „Регистрационни документи за дейности с отпадъци”, които имат за цел облекчаване на административната тежест на икономическите субекти. Направени са допълнения в чл. 62 относно изискване на допълнителни документи към заявлението за издаване на разрешение за организацията по оползотворяване на отпадъците от опаковки с цел установяване на необходимите реални инвестиции, които заявителят следва да изразходва при изпълнение на сключените договори с общините. Трета група от промени засяга терминологични и технически корекции, които целят отстраняване на допуснати несъответствия между българските разпоредби и разпоредбите на директивите. Четвърта голяма група от промени, засегнати в Законопроекта за изменение и допълнение, са обобщените други промени. На първо място, определяне на законовата и административната роля на регионалните сдружения на общините за управление на отпадъците на регионален принцип. Създава се ново юридическо лице – регионално сдружение по смисъла на Закона за управление на отпадъците. Установени са основните задължения и функции на сдруженията, както и начинът за взимане на решения. Прецизирани са задълженията и отговорностите на кметовете на общини по отношение на управлението на масово разпространените отпадъци (от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване), опасните отпадъци от домакинствата в потока битови отпадъци, биоразградимите отпадъци и почистването на общинските пътища от отпадъци. ограничения за общините, които не предприемат в нормативно определен срок действия по подготовка, изграждане, закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото и на други съоръжения за третиране на битови или строителни отпадъци да не могат да бъдат финансирани за проекти в областта на опазване на околната среда от държавния бюджет, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и други национални публични източници на финансиране или европейски фондове. Предоставя се възможност в случаите, когато регионалните съоръжения за третиране на отпадъци са изградени с над 50 на сто финансови средства от държавния бюджет или от друго национално или международно финансиране, до 10 на сто от общия капацитет на съоръженията да се използват при разрешаване на национални проблеми и за постигане на цели, определени с Националната програма за управление на дейностите по отпадъците. Създава се правно основание за разработване на наредба за дейности по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения и на националните центрове по проблемите на общественото здраве от министъра на здравеопазването, съгласувана с министъра на околната среда и водите. Въвеждат се задължения за собствениците на пътищата по чл. 8 от Закона за пътищата, които отговарят за почистването на отпадъци на пътя, земното платно, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и опорните пунктове за обслужване по смисъла на Допълнителната разпоредба на Закона за пътищата. Въвежда се ограничение по отношение на отпадъците от опаковки – да не се отчитат за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване в случаите, когато отпадъците са изнесени извън границите на Европейската общност, а на територията на Република България има съоръжения с достатъчен капацитет за тяхното оползотворяване и рециклиране. След представените мотиви за внасянето на законопроекта, становище по него взе и представителят на Националното сдружение на общините в Република България госпожа Гинка Чавдарова, която изказа задоволство от възможността да вземе участие в обсъждането и по време на изготвянето на законопроекта. Тя подчерта доброто взаимодействие с Министерството на околната среда и водите по отношение на първата част на законопроекта. В същото време сдружението има притеснения по отношение раздела за обезвреждане на отпадъците чрез депониране, ангажимента за месечните отчисления в банкова сметка за чужди средства и въвеждане на новия икономически инструменти – такса депониране. В последвалата дискусия по законопроекта участие взеха господин Малинов – от Асоциацията за рециклиране, народните представители господин Божинов, госпожа Михайлова, господин Тошев, господин Пейчев, господин Чакъров, господин Аспарухов. Отново се включваха госпожа Чавдарова и госпожа Манева – от името на министерството. Обсъдени бяха въпросите, касаещи организирането на регионалните сдружения, таксата за депониране на тон отпадък, формирането на общата такса „Битови отпадъци”, таксата „Депониране”, като допълнителна такса, регионалното сдружаване от гледна точка големината на общините, възможността за избор на оператор, изграждане на сепариращи инсталации и др. След поставен въпрос от народния представител Петър Курумбашев беше обсъден и въпросът по отношение на предвидените 10% от капацитета на депата и дали той засяга даването на допълнителни комплексни разрешителни. След проведените разисквания, Комисията по околната среда и водите с 12 гласа „за”, без „против” и 5 „въздържали се” подкрепи законопроекта и изразява следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците

С докладите на Комисията по регионална политика и местно самоуправление по двата законопроекта ще ни запознае председателят на комисията инж. Любен Татарски. Заповядайте, господин Татарски.

„На свое редовно заседание, проведено на 8 октомври 2009 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците № 954-01-20, внесен от Джевдет Чакъров. Законопроектът основно предвижда до 20% от капацитета на регионалните депа, които са изградени със средства от държавния бюджет и/или от фондовете на Европейския съюз, да може да се използва за депониране на отпадъци, образувани на територията на общини, разположени в други региони за управление на отпадъците, като решенията за това се взимат от Министерския съвет по предложение на министъра на околната среда и водите. Представителите на Министерството на околната среда и водите, присъствали на заседанието, изразиха отрицателно становище по законопроекта като обърнаха внимание на необходимостта и от други промени в закона, чиято подготовка е в напреднал стадий и предстои внасянето на законопроект от Министерския съвет. В хода на дискусията народните представители се обединиха около необходимостта от допълнителни промени в закона и отложиха гласуването по внесения законопроект, с оглед разглеждането му заедно със законопроекта, който ще бъде внесен от Министерския съвет. В заседанието си, проведено на 21 януари 2010 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление

От името на вносителите законопроектът бе представен от госпожа Клементина Денева – главен секретар на Министерството на околната среда и водите. Със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците се предлагат за отстраняване непълноти при транспонирането в законодателството на Директива Директива 2002/96/ЕС за отпадъците от електрическо и електронно оборудване, Директива 2006/66/ЕС относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и на Директива 2000/76/ЕС за изгаряне на отпадъци, както и въвеждането на механизъм за осъществяване на контрола по Регламент 1013/2006/ЕС за превози на отпадъци. В законопроекта се предлага да бъде въведен финансов инструмент (банкова сметка за чужди средства) за осигуряване на необходимите средства за закриване и следексплоатационни грижи на съществуващи депа, както и за поддържане на изградените и изграждане на нови депа и/или други съоръжения за третиране на отпадъци. Целта на тази мярка е да се избегнат рисковете в случай на изоставяне на площадките на депата при евентуална несъстоятелност на съответния собственик и свързаните с това разходи за държавата, както и да се гарантират средствата, необходими за изграждане в бъдеще на нови съоръжения за третиране и обезвреждане на отпадъци. Предлага се въвеждане на такса за депониране на отпадъци, насочена към постигане на определени цели, свързани с опазване на околната среда за намаляване на количествата отпадъци, които постъпват за депониране; удължаване срока на експлоатация на депата; увеличаване количествата на рециклираните и оползотворените отпадъци; насърчаване развитието на сектора по рециклиране и оползотворяване на отпадъците. Общините, които не предприемат в нормативно определения срок действия по подготовка, изграждане, закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото и на други съоръжения за третиране на битови или строителни отпадъци, няма да бъдат финансирани за проекти в областта на опазване на околната среда. Тези общини самостоятелно ще трябва да осигуряват необходимите финансови средства за изпълнение на изискванията на закона. В законопроекта се определя ролята на регионалните сдружения на общините за управление на отпадъците на регионален принцип. Установени са основните задължения и функции на сдруженията, както и начинът на взимане на решения. Предоставена е възможност на членовете на регионалното сдружение да определят собствеността на регионалните съоръжения – депо, инсталации за сепариране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци. Определени са компонентите за образуване на цената за третиране на тон отпадъци, постъпили в регионалната система за управление на отпадъците, които включват експлоатационните разходи, включително разходи за транспорт в рамките на системата, разходи за изграждане на съоръжения, отчисленията, които се заделят в банковата сметка за чужди средства за дейности по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото. В разходите за третиране на тон отпадъци се включва освен цената за третиране на отпадъците и такса депониране, размерът на която се определя с акт на Министерския съвет и следва да бъде еднаква за всички регионални системи в страната. Предвидена е възможност в случаите, когато регионалните съоръжения за третиране на отпадъци са изградени с над 50 на сто финансови средства от държавния бюджет или от друго национално или международно финансиране, до 10 на сто от общия им капацитет да се използва при разрешаване на национални проблеми и за постигане на цели, определени с националната програма за управление на дейностите по отпадъците, като решенията за това се взимат от Министерския съвет по предложение на министъра на околната среда и водите. В хода на дискусията народните представители, които взеха отношение по внесения законопроект, както и представителите на Националното сдружение на общините, споделиха по принцип необходимостта от промени в закона. Същевременно обаче всички изказали се обърнаха внимание на редица неясноти и противоречия на отделни разпоредби в законопроекта, касаещи дейността на общините. Недостатъчно прецизно са разписани разпоредбите относно създаването на регионалната система за управление на отпадъците и нейното съдържание. В тази част на законопроекта са включени разпоредби, които по същество са присъщи като компетентност на общините, членове на регионалното сдружение, а не на регионалната система за управление на отпадъците. Дискусия предизвикват и разпоредбите, свързани с начина на определяне на цената за третиране на тон отпадък, както и с новите финансови задължения, които се въвеждат с новия Раздел ІVа на законопроекта. Според представителите на Националното сдружение на общините тези разпоредби предизвикват съмнения за противоречие с разпоредбите на Закона за местните данъци и такси, тъй като ще създадат допълнителни финансови задължения за гражданите и по същество ще доведат до събиране на двете такси за една и съща услуга. Друга част от повдигнатите в хода на дискусията въпроси, е свързана с регионалните сдружения. От една страна, законопроектът предвижда, че за възникване на регионално сдружение не е задължително участието на всички общини от региона. От друга страна, са предвидени санкции, в това число и ограничения за финансиране на общини, които откажат участие в сдружението. Изразиха се опасения, че задължителният характер на сдружаване е в противоречие с принципа на доброволност при сдружаването на общините, заложен в Конституцията на Република България и в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Освен това част от народните представители не споделят предложеното в законопроекта решение за участието на упълномощени от кметовете представители в общото събрание на сдружението, при условие че то ще взима решение по въпроси, които са присъщи на компетенциите на общинските съвети. Наред с това допълнително трябва да се обмислят и прецизират и разпоредбите, свързани с прекратяването на заварените сдружения и последиците от това, тъй като те съдържат вътрешно противоречие. Необходимо е също така ясно да бъдат разписани хипотезите, при които ще се прилага предвидената в законопроекта възможност за ползване на процент от капацитета на регионалните депа по решение на Министерския съвет, включително като се предвиди и съгласуване с общините, които ползват съответното регионално депо. Наред с това бяха направени и някои бележки от правно-технически и редакционен характер, насочени към прецизиране на част от дискутираните разпоредби, съгласие с които изразиха и представителите на Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление: - без гласове – „за”, 9 гласа – „против”, и 5 гласа – „въздържали се”, предлага на Народното събрание Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците,

„На свое заседание, проведено на 5 ноември 2009 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 954-01-20, внесен от Джевдет Чакъров на 23 Вносителят не присъства на заседанието на Комисията по правни въпроси. Становище по законопроекта взе господин Стефан Стефанов – директор на Дирекция „Управление на отпадъците” към Министерството на околната среда и водите. Той уведоми Комисията по правни въпроси, че Министерството на околната среда и водите е в напреднал етап на разработване на друг Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. С оглед разрешаване на възникнали проблеми с третирането в частност с депонирането на битовите отпадъци в някои общини и защита на националните приоритети, Министерството на околната среда и водите е предвидило текст, който да даде инструмент на правителството на Република България своевременно да реагира при възникване на подобни затруднения.

по отношение на 20% от капацитета на депата, смятаме, че определеният процент е твърде висок и ще предизвика негативна реакция от страна на кметовете на общините, Националното сдружение на общините в предложеният текст визира всички видове отпадъци, предназначени за депониране на регионалните депа. Текстовете в законопроекта на Министерството на околната среда и водите се отнасят до депонирането на битови отпадъци на депа за неопасни отпадъци, предвид обществената значимост и въздействие на проблемите, свързани с битовите отпадъци. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за” – 4 гласа, без „против” и „въздържали се” – 15 гласа, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение

Законопроектът беше представен от госпожа Матова, която изтъкна, че приемането му ще отстрани съществуващите непълноти от транспонирането в българското законодателство на директивите за: депониране на отпадъците; за отпадъците от електрическо и електронно оборудване; за батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и на директивата за изгаряне на отпадъци, а също така и ще се постигне поетото задължение за привеждане на националното законодателство в съответствие със законодателството на Европейския съюз. Предвид обстоятелството, че от 1 януари 2007 г. Република България, като член на Европейския съюз, пряко прилага регламентите на Европейския съюз, е необходимо да се въведе и механизъм за осъществяване на контрол по Регламент 1013/2006/ЕС за превози на отпадъци. По-съществените изменения и допълнения са: 1. Въвеждане на финансови инструменти за осигуряване на средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на депата. Предлага се това да стане чрез: - финансова гаранция, като условие за издаване на разрешение за дейности по депониране. Финансовата гаранция или друга еквивалентна предохранителна мярка е необходимо да се съхранява толкова дълго, колкото се изисква за поддръжката и следексплоатационните мероприятия за площадката за извършване на дейността депониране на отпадъци, мониторинга и следексплоатационните грижи за площадката за извършване на дейността депониране на отпадъци. финансов инструмент (банкова сметка за чужди средства) за осигуряване на финансови средства по време на експлоатацията на депата за закриване и следексплоатационни грижи на съществуващи депа и поддържане на изградените и изграждане на нови депа и/или други съоръжения за третиране на отпадъци. Целта на тази мярка е да се избегнат рисковете в случай на изоставяне на площадките на депата при евентуална несъстоятелност на съответния собственик и свързаните с това разходи за държавата, както и да се гарантират средствата, необходими за изграждане в бъдеще на нови съоръжения за третиране и обезвреждане на отпадъци; 2. Такса за депониране на отпадъци за постигане на определени цели, свързани с опазване на околната среда за намаляване на количествата отпадъци, които постъпват за депониране; удължаване срока на експлоатация на депата; увеличаване количествата на рециклираните и оползотворените отпадъци; насърчаване развитието на сектора по рециклиране и оползотворяване на отпадъците. Тези средства могат да бъдат използвани за финансиране на проекти за разделно събиране от потока битови отпадъци, на отпадъците, подходящи за рециклиране (метали, стъкло, хартия и др.), третиране и оползотворяване на биоразградимите отпадъци, събиране и обезвреждане на опасните отпадъци от потока битови отпадъци. Във връзка с това с чл. 71а се предвижда задължение на всеки собственик на депо да прави месечни отчисления в банкова сметка за чужди средства на съответната РИОСВ, на чиято територия се намира депото, за дейността по обезвреждане на отпадъци чрез депониране. Тук обаче не се посочва какъв е източника на тези ежемесечни отчисления - от таксата за битови отпадъци, която се събира от общините по реда на Закона за местните данъци и такси или се въвежда: нова такса; от целеви средства в бюджета на общината от техните собствени приходи, или целеви субсидии от централния бюджет. Този въпрос, ако не бъде уреден със законопроекта, ще възникне при прилагането на закона. Затова между първо и второ гласуване следва да бъде уточнен източника на тези средства и той да бъде разписан в законопроекта. Законопроектът предвижда и изготвяне на наредба на министъра на околната среда и водите, определяща механизмите за акумулиране на средствата и реда за събиране и разходване на събраните средства. Друг важен въпрос от предложените промени е задължителната разпоредба в новите членове 19б-19е, предвиждаща общините, включени във всеки един от регионите по чл. 28, ал. 4, да създават регионални сдружения по реда на този закон. А редът изисква общинският съвет на съответната община да приеме решение за участие в регионално сдружение или за присъединяването й към сдружение на общини от друг регион. Едновременно с това с чл. 19б, ал. 6 се предвижда, че за възникване на регионално сдружение не е задължително участието на всички общини от региона по чл. 28, ал. 4, а в ал. 12 на същия член се казва, че община, която откаже да участвува, предизвиква забавяне, осуети създаването или функционирането на регионално сдружение и/или на регионална система за управление на отпадъците, заплаща вредите и пропуснатите ползи на останалите общини от съответния регион. Много важна е и разпоредбата на ал. 10 на чл. 19б, в която е предвидено, че общините могат да получават финансиране на проекти в областта на управление на отпадъците от европейските фондове, държавния бюджет, ПУДООС към Министерството на околната среда и водите или други на национални публични източници на финансиране само след създаването на регионално сдружение. Комисията смята, че тези предложения следва да бъдат разгледани в периода между първо и второ гласуване и максимално съгласувани с разпоредбите на Конституцията на Глава седма “Местно самоуправление и местна администрация”, чл. 137, където е предвидено, че самоуправляващите се териториални общности могат да се сдружават за решаване на общи въпроси и че законът създава условия за сдружаване на общините, а също така и с Глава осма „Общинско сътрудничество” на Закона за местното самоуправление и местната администрация. По законопроекта се проведе дискусия, по време на която се направиха изказвания и поставиха въпроси по предложената организация на регионални сдружения; по определяне на реда и начина за събиране и разпределение на дължимата цена от потребителите на системата (общините, членове на регионалното сдружение); сключването на договорите и определянето на цените в случаите, когато регионалната система за управление на отпадъците се ползва от общини извън регионалното сдружение или от други притежатели на отпадъци и други въпроси свързани с дейността на регионалното сдружение. След обсъждането на законопроекта се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „за” – 16 народни представители, „въздържали се” – 3 народни представители, без „против”.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

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 002-01-2, внесен от Министерския съвет на 6 януари 2010 г. На свое редовно заседание, проведено на 20 януари 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. На заседанието присъстваха господин Стефан Стефанов – директор на дирекция „Управление на отпадъците”, госпожа Теодора Желева – началник на отдел „Управление на битови и строителни отпадъци”, госпожа Оля Матова – началник на отдел „Производствени и опасни отпадъци” и господин Радослав Смилянов държавен експерт към Министерството на околната среда и водите. Законопроектът беше представен от господин Стефан Стефанов. Със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците се отстраняват непълноти при транспонирането на Директива 1999/31/ЕО за депониране на отпадъците, Директива 2002/96/ЕС за отпадъците от електрическо и електронно оборудване, Директива 2006/66/ЕС относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и на Директива 2000/76/ЕС за изгаряне на отпадъци. Като член на Европейския съюз Република България пряко прилага регламентите на Европейския съюз. С оглед на това е необходимо да бъде въведен механизъм за осъществяване на контрола по Регламент 1013/2006/ЕС за превози на отпадъци. Най общо предлаганите изменения и допълнения са следните: 1. Въвеждане на липсващи разпоредби от директивите и отстраняване на несъответствия по отношение на въвеждането на: - финансови инструменти за осигуряване на средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на депата; такса за депониране на отпадъците; - механизъм за контрол на превозите; - законово изискване за създаване на регистри на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване и батерии и акумулатори; изискване за участие на обществеността (обществени обсъждания) в процедурата за издаване на разрешения за извършване на дейности с отпадъци, които не са обект на комплексно разрешително. 2. Прецизиране на текстове във връзка с разрешителния режим за дейности с отпадъци. 3. Терминологични и технически корекции. 4. Други промени като: определяне на законовата и административната роля на регионалните сдружения на общините на регионален принцип, прецизиране на задълженията и отговорностите на кметовете на общини по отношение на управлението на масово разпространените отпадъци, опасните отпадъци от домакинствата в потока „Битови отпадъци”, биоразградимите отпадъци и почистването на общинските пътища от отпадъци и други. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” 16 народни представители, „против” и „въздържали се” няма. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, внесен от Министерския съвет.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря. Следва докладът на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Господин Вълков!

„ДОКЛАД на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 002-01 2, внесен от Министерския съвет на 6 януари 2010 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 14 януари 2010, бе обсъден Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 002-01 2, внесен от Министерския съвет на 6 януари 2010 г. Законопроектът беше представен от господин Стефан Стефанов – директор на дирекция „Управление на отпадъците” в Министерството на околната среда и водите. Със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците се въвежда механизъм за осъществяване на контрола по Регламент 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превоз на отпадъци. Предлаганите по съществени изменения и допълнения в закона са в няколко насоки: 1. Въведени са липсващи разпоредби от директивите и отстраняване на несъответствия, свързани с въвеждане на финансови инструменти за осигуряване на средства за дейностите по закриване и следексплоатационните грижи за депата, както и такси за депониране на отпадъците. 2. Регламентиране и трансграничният превоз на отпадъците, за и през територията на Република България, както и за внос и износ на отпадъци от или към страни, които не са членки на Европейския съюз. Разпоредбите относно извършване на трансграничния превоз на отпадъци осигуряват прилагането на Регламент Със законопроекта се предлага министърът на околната среда и водите да е компетентен орган по прилагането на Регламента относно извършването на трансграничен превоз на отпадъци. Предвидено е министърът да води специален регистър на издадените нотификации за трансграничен превоз на отпадъци в случаите, в които се изисква писмена нотификация съгласно регламента. Определени са документите, които лицата, възнамеряващи да извършват трансграничен превоз на отпадъци, трябва да представят, за да бъдат нотифицирани и съответно вписани в този регистър. Предвид разпоредбата от чл. 6 от Регламент 1013/2006, съгласно която за извършването на превоз на отпадъци, които подлежат на нотификация, се изисква финансова гаранция или еквивалентна застраховка, със законопроекта се предлага финансовата гаранция да бъде под формата на банкова гаранция, съответно застрахователна гаранция или застрахователна полица. Финансовата гаранция или еквивалентна застраховка трябва да са в размер, покриващ разходите по транспорта, стойността на оползотворяването и обезвреждането на отпадъците, включително всяка друга необходима временна операция, както и разходите за складирането на отпадъците за 90 дни. Те са предназначени да покрият разходите, възникващи когато превозите, оползотворяването или обезвреждането на отпадъците не могат да се извършват според предварително утвърдения план или когато превозът на отпадъците е незаконосъобразен и се налага оползотворяването, обезвреждането или обратното им вземане от изпращача. Със законопроекта са определени конкретните изисквания и условия за извършването на превоз на отпадъци, а така също и условията и редът за издаването на разрешение от министъра на околната среда и водите за оползотворяването на отпадъците съгласно чл. 14 от регламента. 3. Въведен е механизъм за извършване на контрол на превозвачите на отпадъците, в това число определяне на контролните органи и въвеждане на основания за прилагане на принудителни административни мерки за преустановяване на административните нарушения, както и въвеждане на санкции за нарушения на разпоредбите на Регламент 1013. Предвидени са контролни функции на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” по Закона за управление на отпадъците относно извършването на превозите на отпадъците като са като са приложени съответните изменения и в Закона за автомобилните превози. 4. Наред с определянето на конкретните задължения и отговорности на държавните органи и за органите на местното самоуправление по отношение на управлението на отпадъците със законопроекта са въведени задължения със собствениците на пътища по чл. 8 от Закона за пътищата, които ще отговарят за почистването на на отпадъците от пътя, земното платно, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и опорните пунктове за обслужване по смисъла на Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата. След проведената дискусия и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 11 гласа „за”, без „против” и 2 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 002-01 2, внесен от Министерския съвет на 6 януари 2010 г.” Благодаря на господин Вълков. Със становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове ще ни запознае народният представител Владимир Тошев. Заповядайте.

На заседанието, проведено на 11 януари 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, внесен от Министерския съвет. заседанието на комисията взеха участие представители на Министерството на околната среда и водите: Клементина Денева – главен секретар, и Оля Матова – началник-отдел „Управление на производствени и опасни отпадъци”. I. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците е насочен към привеждане в съответствие на българското законодателство с изискванията, предвидени в някои от европейските актове в тази област. Промяната се налага поради допуснати непълноти във въвеждане на разпоредбите на европейското законодателство при предишни промени в закона. 1. С новата ал. 3 на чл. 41 от законопроекта се въвежда изискването на чл.12,

В предлаганата редакция на законопроекта се въвежда изискването за осигуряване на участие на обществеността и обществен достъп до заявлението за издаване на разрешение за извършване на дейности по изгаряне или съвместно изгаряне на отпадъци.

на Европейския парламент и на Съвета относно батерии, акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и за отмяна на Директива 91/157/ЕО. В новата редакция на чл. 26, ал. 1, т. 2 и в ал. 4 от законопроекта в съответствие с Директивата се предвижда, че министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице води публични регистри на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства, както и се урежда съдържанието на регистъра. В законопроекта се предлага създаването на нов чл. 26а, според който в съответствие с Директива 2006/66/ЕО се задължават лицата, пускащи на пазара батерии и акумулатори, включително и вградени в уреди и моторни превозни средства, да бъдат регистрирани. 3. В чл. 26а, ал. 2 от законопроекта се предвижда, че подлежат на вписване в регистър и лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване.

е необходимо въвеждането на финансова гаранция като условие за издаване на разрешение за дейности по депониране на отпадъци. В Глава пета от законопроекта се създава нов Раздел ІVа „Обезвреждане на отпадъци чрез депониране”, в който се създават финансовите инструменти за осигуряване на средства за закриване и следексплоатационни грижи на депата съгласно чл. 10 от Директивата.

(ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци и осъществяване на контрола по прилагането му в законопроекта се предвижда промяна на Раздел V, Глава пета от Закона за управление на отпадъците относно „Трансграничен превоз на отпадъци” и създаването на нови членове 98а-98г, в които се определят компетентните органи, които осъществяват контрола по изпълнението на разпоредбите на Регламента. ІІ. В заключение може да се каже, че предложеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците въвежда коректно разпоредбите на изброените директиви, които подлежаха на хармонизиране. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с 13 гласа „за” и 2 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците,

имат възможност да представят своите законопроекти. Първият по време е законопроектът, внесен от народния представител господин Джевдет Чакъров. Имате думата, господин Чакъров.

Министерския съвет да може да се разпорежда, подчертавам, с до 20% от капацитета на вече изградените регионални депа за депониране на отпадъци, образувани на територията на общини, разположени в други региони за управление на отпадъците. Мотивите ми за това са следните. По този начин, първо, ще се осигури възможност за екологосъобразно обезвреждане чрез депониране на отпадъци, образувани на територията на общини, разположени в региони за управление на отпадъци, в които няма изградени регионални депа и/или наличните депа не отговарят на изискванията на европейското и националното законодателство, или няма изградени регионални депа, които отговарят на изискванията на европейското и националното законодателство – наличните свободни обеми в съответното депо не са достатъчни, за да поемат количествата образувани битови отпадъци в съответния регион има нужда те да се пренасочат за депониране към други регионални депа, като по този начин се даде възможност за изграждане на нови клетки към съществуващите депа. С разпоредбата се дава възможност Министерският съвет свободно да се разпорежда с тези обеми от капацитета на съответните депа, без да е необходимо да влиза в дълги преговори с отделните общини от региона, ползващи депото приемник на отпадъците. Това, от една страна, ще спести време, ще се намали рискът от натрупването на битови отпадъци на неподходящи за това места и ще позволи своевременното им и екологосъобразно обезвреждане. От друга страна, компетентните на национално ниво органи за управлението на отпадъци няма да бъдат поставени в състояние на зависимост, както е към настоящия момент, от местни и общински интереси. Обществено достояние е в последните години колко дълго се проточиха преговорите с отделните общини за приемане на балираните отпадъци на София и какви финансови претенции бяха предявени от отделните общини, на територията на които се намираха определените като подходящи за приемане на балите депа. Не на последно място, това ще даде възможност на Министерския съвет като цяло и на Министерството на околната среда и водите да провеждат политиката по управление на отпадъци на национално ниво в съответствие с ангажиментите, които Република България е поела в преговорния процес по присъединяване към Европейския съюз, а също и в изпълнение на задълженията, които имаме като държава – членка на Съюза. Предвидено е правото на Министерския съвет за свободно разпореждане с капацитета на регионалните депа – да не се обхващат всички депа, а само тези, които са изградени със средства от държавния бюджет или от фондовете на Европейския съюз. Това е така, защото в тях държавата се явява основен, дори на места единствен инвеститор в тези съоръжения. По тази причина - пълното игнориране на места към настоящия момент на интереси и волята на държавата, и третирането на на тези съоръжения като обект на еднолично разпореждане на общините, на чиято територия са изградени те, без да се отчитат големите инвестиции, които е направила държавата. По този начин общините и регионите, които са били приемници, са двойно облагодетелствани. Един път за това, че те са построени на тяхна територия, имат такива съоръжения, с които те разполагат и обезвреждат отпадъците си по този начин. Следващият е, че, приемайки отпадъците от други територии, където държавата носи отговорност, те поставят условия за допълнително финансиране на различни видове инфраструктура.

(проблема за балираните битови отпадъци, въобще управлението на отпадъците е свързано с отпадъците на територията на Столична община, а впоследствие от м. юли - за екологосъобразното обезвреждане и третиране на отпадъците на територията на цялата страна), аз внесох това предложение, което виждам, че не е подкрепено от различните комисии. Аргументите си ги посочих. Още повече, от позиция на опозиция, както и от позиция на управляващи моята и нашата позиция е била една и съща – държавнически подход, така че да бъде решен този казус. Знаете, процедурата от страна на Европейската комисия по отношение на управлението на дейностите, свързани с отпадъците на Столичната община, е в ход. Исках пό своевременно да се даде възможност оставащите балирани битови отпадъци на територията на Столична община да бъдат изнесени на подходящи площадки, в подходящи депа, отговарящи на съответните критерии, заложени в общностното и национално законодателство. Аргументите, с които законопроектът не е приет, са в аспект на това, че ще бъде внесен вторият законопроект, който днес разглеждаме и обсъждаме. По същество аз не чух други аргументи. С оглед на това считам, че добрият парламентарен тон,

разглеждаме двата законопроекта заедно. Впрочем бих искал отново да ви насоча вниманието – аз съм убеден, че сте прочели текста на § 14 от така предложения ЗИД на Закона за управление на отпадъците от страна на Министерския съвет. текстът е абсолютно идентичен, с няколко разлики, които не са съществени, по отношение на предложението за обема, който би се ползвал. В моето предложение е до 20%. В § 14 тази цифра е до 10%.

след което да бъдат обединени, защото това до голяма степен препокрива съдържанието – това, което аз съм внесъл като предложение за промените, които са заложени в текстовете, и текстовете в § 14.

За какво става въпрос? Първо, със законопроекта се предлага една нова философия на управление на битовите отпадъци, една децентрализация на този процес – децентрализация на избора на общините за това какви съоръжения да изграждат. Каква е в момента системата? Обичайно, почти в сто процента от случаите, съоръженията за третиране на битови отпадъци се финансират от публични национални средства, от държавния бюджет или от Предприятието за управление на дейности по околна среда. В момента имаме предоставени възможности от европейските фондове, които едва ли в бъдещите програмни периоди ще бъдат насочени към това. Тоест ние събираме, държавата събира пари от всички граждани, и след това правителството или определен министър решават на кой колко да дадат. Философията е да се мине към истинска децентрализация на този процес и общините сами да си събират средствата и сами да решават какви съоръжения ще изграждат. Второ, въвежда се принципът на регионално сдружаване на общините, тъй като съвременните съоръжения за битови отпадъци са изключително скъпи. Очевидна е необходимостта те да съвместят своите усилия за изграждане на тези съоръжения. Искам да подчертая, че е дадена пълна възможност на общините, ако решат и сами да изграждат такива съоръжение,

подпомага. Ако този текст не бъде въведен и се даде възможност за подпомагане на всички общини знаете веднага какво ще се случи. Всички 264 общини ще поискат всяка от тях да си има свое регионално съоръжение, държавата да ги подпомогне, дори не едно, вероятно няколко депа до всяко населено място или до всяко село, както е в момента. В законопроекта е дадена свободата на общините по отношение на подпомагането от държавата и от европейските фондове или да се сдружат и да получат тази помощ или, ако решат чрез публично частно партньорство, или по начин, по който те решат, сами да изградят своите съоръжения. Така по никакъв начин не се засяга местното самоуправление и общините имат право и имат своя избор дали да се сдружат или сами да си изграждат съоръженията. По отношение на втория въпрос, който се повдига от Комисията по бюджет и финанси,

за набиране на средства за бъдеща рекултивация и последващ 30-годишен мониторинг на съоръженията, които са излезли от експлоатация няма допълнително натоварване на хората и фирмите. От 1997 г. до настоящия момент Законът за местните данъци и такси регламентира формирането на таксата за битови отпадъци за населението и бизнеса, които се обслужват на място. Тази такса и до момента има три елемента: първият елемент са експлоатационни разходи за поддържане на системата; разходи за поддържане на системата; вторият елемент са разходи за изграждане на бъдещи съоръжения за третиране на отпадъци, след като настоящите съоръжения бъдат изведени от експлоатация, и третият елемент е за рекултивация на съоръженията, на депата за отпадъци и последващ мониторинг. Тази такса депониране, която ние въвеждаме, цели от една страна да стимулира общините, регионалните сдружения да преминат, освен само на депониране, и на други форми, които да намалят количествата на депонираните отпадъци, да се увеличат рециклираните или компостирани отпадъци. Освен това тази такса не се събира в държавния бюджет или в друга централна институция, а остава на разположение на общините и е част именно от този елемент на таксата битови отпадъци, регламентирана в Закона за местните данъци и такси за изграждане на бъдещи съоръжения. Същото се отнася и за вноската, която е за рекултивация на бъдещите съоръжения и последващ 30-годишен мониторинг на депата. Тя отново остава в общините и е елемент именно от таксата за битови отпадъци, която е регламентирана със Закона за местните данъци и такси. Това, което наистина не е направено и е права Комисията по бюджет и финанси, че не е направена тази връзка между двата закона. Нашите юристи в момента подготвят тази връзка, за да няма ни най малко съмнение или Важно е да се подчертае, че въвеждаме изискването за създаване на публични регистри на всички вносители на всички вносители и производители на стоки, които след тяхната употреба образуват масово разпространени отпадъци. Става въпрос за вносители и производители на бяла техника, електронно и електрическо оборудване, батерии и акумулатори, опаковани стоки и така нататък. По този начин първо ще са ясни кои са задължените лица, това ще помогне на контролната система на Министерството на околната среда и водите, това ще помогне и за самоконтрола между самите фирми, така че да няма нелоялна конкуренция между тях. така е важна една тема, която вероятно засяга всички граждани. Това е уреждането на въпроса с почистването на пътищата и сервитутите около тях от битови отпадъци. На никой от нас не е приятна приятна гледката с натрупани отпадъци по пътищата и около магистралите, така че и този въпрос се урежда. Адресира се отговорността за почистване на пътищата и сервитутите около тях и това са собствениците на пътища. Това е най логичното. Така е и в другите страни. Въвежда се, също така, изискване за разработване на наредба, която да уреди детайлно изискванията към третиране на отпадъците от лечебните заведения. Това са основните уточнения, които бих искала да направя. Призовавам ви да гласувате на първо четене законопроекта след тези пояснения, които преди малко дадох

Смятам, че това е по подходящият текст. Освен това смятаме, че дори и с над 50 на сто да се изградени с държавни средства тези съоръжения, държавата е вложила достатъчно. Гражданите на България, участвайки чрез това в тези съоръжения, са допринесли и имат право да ползват тези съоръжения. Благодаря ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Караджова. Откривам разискванията по обсъжданите два законопроекта. Искате думата – заповядайте,

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! По първия законопроект с вносител Джевдет Чакъров ние ще гласуваме „против”, понеже смятаме, че 20% или една пета от запълване на обемите на сегашните сметища е твърде много. Депата за отпадъци са общинска собственост и не се начисляват амортизации, за да може, при изчерпване на капацитета им, да бъде разширено или да се изгради ново депо. Депонират общини, някои от които са 95% на държавна субсидия – издръжка, и нямат необходимия ресурс за инвестиции. При изградените депа има сключени договори, които определят колко тона дневно могат да бъдат депонирани в определено депо и в следствие на това то да има свободни обеми трябва да ги има, за да може да поеме допълнителен процент отпадъци. Депата са изградени за някакъв експлоатационен срок. Вкарвайки нови Вкарвайки нови отпадъци от други райони, ние ще се принудим по този начин да съкратим техния живот. Смятам, че запълването на изградените 6-7 депа, няма да реши, а само ще задълбочи проблема. Събирането на такса „Депониране” ще е бавен процес за натрупване на средства и представлява допълнителен данък,

Намеса в самоуправлението на общините е определянето на кмет или упълномощено от него лице за представителство в регионалното сдружение за управление на отпадъци без санкция на общинския съвет. Без санкция на общинския съвет според мен не трябва да става това нещо. Общинският съвет може да упълномощи кмета или предложено от кмета лице. Искам не на последно място да определя един срок от пет години, в който да важи депонирането на отпадъци в тези сметища по решение на Министерския съвет. Защото, като залагаме такъв период от време, да знаем все пак визията на Министерството на околната среда и водите за колко време смята да се справи с този наболял проблем. Иначе нещата за регионалното сдружаване просто ги приветстваме, тъй като като едно депо трябва да обслужва минимум 200-300 000 човека, за да бъде рентабилно, така че на второ четене, ако се съобразят с нашите изисквания, ние ще подкрепим закона. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Иванов. Реплики?

Народният представител Димитър Горов има думата. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, колеги! Нормално е този законопроект да предизвика сериозни дискусии и дебати. В края на краищата това какво ще се случи днес, ще има отражение върху много голяма част от българските граждани, физическите и юридическите лица в страната. Три са основните субекти, които са елемент на управлението на отпадъците. От една страна, гражданите и фирмите, а от друга страна, разбира се, общините и държавата. Имайки предвид и нашите ангажименти към Европейския съюз, и това, че трябва да напаснем нашето законодателство с директивите, които са свързани с управлението на отпадъците в Европейския съюз, той се явява като четвърти субект. Нормално е да транспонираме нашето законодателство така, както е това на Европейския съюз. Тук обаче имам един въпрос. Ясно е, че транспонираме тези четири директиви и с този закон решаваме тяхното напасване, но има ли други директиви, които трябва да добавим към нашето законодателство? Няма ли да се наложи само след няколко месеца отново да вкарваме нов законопроект за изменение на Закона за управление на отпадъците? Ако е така, защо е необходимо да правим това упражнение днес, а не заедно, когато напаснем двата законопроекта и няма да има необходимост да правим още едно такова упражнение? Налице е обаче определено притеснение в един от субектите по този законопроект, а именно общините. Тук искам да направя уточнение. Не става въпрос за никаква политическа принадлежност, защото често в тази зала говорим за конкретни неща от политическа гледна точка. И кметове на БСП, и кметове на ГЕРБ, и кметове на ДПС, и редица други кметове – да не изброявам всички, имат своите притеснения по отношение на функционирането и прилагането на така направените предложения в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. Ще се спра само на няколко от проблемните въпроси, тъй като не смятам, че е необходимо на първо четене да разглеждаме всичко в детайли. То е направено в комисиите и неслучайно две от комисиите дават коренно различни становища по отношение на това какво да направим с този законопроект. Едната казва: подкрепете го, другата казва – не. Единият кръг от въпроси е свързан с таксата за обезвреждане на отпадъците чрез депониране. Заявено е, че тази такса се отчислява от собствениците. Собствениците в случая са общините. Същевременно обаче средствата се акумулират в сметки на РИОСВ, която по същество е държавна структура, и имаме положение при което собственикът на средствата няма възможност да контролира реално, ежедневно какво става с парите му. Разбира се, нямам притеснения от това, че държавата би злоупотребила или по някакъв начин би навредила на общините, но мисля, че е нормално притеснението на кметовете. Тези средства могат да бъдат акумулирани в сметки на общините и това няма да предизвика абсолютно никакъв проблем за дейността като цяло.

Идеята, че, виждате ли, тя ще има дисциплиниращ характер в случая, ми се струва доста пресилена. Няма да бъде така, убеден съм в това, по простата причина, че това няма да доведе до намаляване на отпадъците и намаляване на това, което ще се депонира на сметищата и на депата. Напротив, по-скоро бих разглеждал разглеждал тази такса като допълнителен налог. Налог към другия субект, който е в този процес, а именно българските граждани, защото те ще плащат в условията дори и на сегашната криза. Те ще плащат тези такси, които в края на краищата при всички случаи ще бъдат завишени при това положение. Същевременно обаче същата тази такса много наподобява друга такса, която е такса „Смет”. Тук възникват редица възможности за спекулации и от тези, които я плащат, и от тези, които ще извършват последващата услуга – общините. Възможно е да се стигне до редица дела в съда, което, разбира се, ще блокира изпълнението на този законопроект. Същевременно обаче нямаме и реален регламент, по който тази такса ще бъде определяна. Заявено е, че тя се определя от Министерския съвет. Добре, само че тя ще трябва да се събира от общините и според мен мен при всички случаи трябва да бъде хармонизирана със Закона за местните данъци и такси. Има определен регламент, определени възможности, по които тя трябва да функционира и да се събира.

Извън този кръг проблеми, касаещи функционирането на законопроекта, има някои неща, които са встрани по принцип, но мисля, че трябва да бъдат казани тук. На фона на намалените пари в общините в Бюджет 2010, на фона на намалените приходи на общините от местните данъци и такси, да акумулираме средства, които ще ползваме в бъдещи периоди, за днешно време мисля, че е доста голям лукс, който не би трябвало да си позволяваме по никакъв начин. Същевременно е факт, че държавата реално абдикира от този процес. Държавата прехвърля всичко на общините и по същество няма никакво отношение. Третият субект в процеса на управление на отпадъците реално няма никакво място в тази ситуация. При това положение ми се струва странна идеята – 10% от депата да бъдат използвани за държавни нужди, при положение, че държавата, повтарям, постфактум абдикира от тази дейност.

Необходимо е в много по-тясно сътрудничество с общините, които са основният изпълнител на тази дейност,

Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги!

в законодателството и за други организации. Големият въпрос е тези, които имат право на съвещателен глас, дали имат право да свикват общо събрание. В проекта е посочено, че

общо събрание, тогава трябва да се намеси областният управител. По-правилно е това заседание да бъде по искане на областния управител, но в никакъв случай на длъжностно лице, посочено от областния управител, защото говорим за

че след това кметовете на общини да отнемат правомощията на тези посочени длъжностни лица. Възможността длъжностни лица да участват като членове трябва да отпадне.

начинът за взимане на решения в общото събрание. Казано е, че решенията се взимат с мнозинство най-малко от две трети от присъстващите кметове, които представляват две трети от жителите на всички общини. Защото в другите текстове е казано, че пропорционално се разпределя според населението участието на съответната община.

като брой населени места, включително и когато се прави бюджетът в Министерството на финансите не се гледа само броят на населението на съответната община. Понякога една община е с по-малко жители, но с повече брой на населени места и има повече проблеми в тази област. проблеми в тази област. Госпожо министър, ние получихме разяснения от вашите представители в комисията. Мисля, че трябва да се възприеме оправомощените лица да нямат възможност за участие, защото може да изместят цялата политика на съответните общини, а кметовете и общинските съвети са изборните органи. И между другото, изрично е записано в закона, че органът в общината е общинският съвет,

уважаема госпожо министър, уважаеми колеги народни представители! Първият въпрос, на който искам да се спра, е въпросът кое е общото между двата законопроекта, които разглеждаме, и имаме ли основание, ако приемем единия от тях, да приемем и двата. Без в мотивите да става ясно, истинската причина за внесения законопроект от господин Чакъров и за присъствието на такъв момент в закона, внесен от Министерския съвет, е, че в момента имаме кризисна ситуация с отпадъците на нашата столица и второ, че такава кризисна ситуация може да възникне и по друго време и при други обстоятелства и трябва да се създаде законова предпоставка за по-безболезнено решаване на този проблем. Затова господин Чакъров предлага Министерският съвет да разполага с до 20% от капацитета на депа, изградени, най-общо казано, с публични финанси, а Министерският съвет, като прецизира процедурата, предлага друга цифра – 10%. Но вие разбирате, че това е в една и съща посока. Ако това е необходимо, излишно е да отхвърляме единия законопроекта, а да приемем другия. Трябва да приемем и двата законопроекта в тази им част. Преждеговорившият уважаем народен представител Любомир Иванов посочи, че тези депа, към които ще се насочат отпадъците, за които разсъждаваме, ще запълнят предварителните разчети на дадения регион и на дадената общност и малко по-късно ще възникне отново необвръзка. А господин Горов приведе други и различни, но в същата посока аргументи, че тези депа са на общините, те са тяхна собственост и ние с акт на парламента предоставяме част от тяхната собственост, макар и изградена с публични средства, на разположение на други. Въпросът е има ли вариант и решение, което да заинтересува собствениците на тези депа и от отказващи и насила със закон принуждавани да ги приемат, да ги превърнем в заинтересувани за решаване на кризата и за общо решение? Има. Защото, ако в София в момента стоят 450 хиляди тона балирани скъпоструващи с досегашната им обработка отпадъци и ако те бъдат насочени в софийското депо, те ще запълнят капацитета, който няма да позволи на София да депонира до построяването на завода и така ще възникне нова криза. Ако тръгнат за Монтана, Свищов и скъпоструващата Силистра, ще възникнат другите проблеми. Какво е решението, което предлагах в края на миналия парламент, когато тук се обсъждаше специален и неприет закон за отпадъците на София? Предложих го в комисията, предлагам го Вярно е, че се предвижда за всички нови депа да се изграждат инсталации за предварително третиране. Но за тези три или пет депа, за които се отнасят законовите текстове, които разглеждаме, аз предлагам да приемем решение и текст, че на депата, с които ще разполага Министерският съвет за решаване на кризисни ситуации, се изграждат с предимство инсталации за предварително третиране. Световната практика познава технически решения, според които от 5 до 10 пъти се намалява масата, респективно обемът на остатъка след предварително третиране. И ако в това депо, господин Иванов, което ще го запълним с тези 20% чужди отпадъци, се изгради преференциално такава инсталация и то има живот 15 години, след нейното построяване то ще бъде за 75 години и жителите на тази община ще бъдат заинтересувани да отдадат 20 или 10% на правителството за решаване на кризи, ако животът на тяхното депо ще се удължи с 40-50 години. В този случай това е вярното решение, то трябва да бъде уредено със закон. Кризата трябва да се признае, процедурите трябва да се проведат по спешен и нетрадиционен ред, тези инсталации да се доставят. Това ще бъде

и да не го отклонява, както пише в мотивите на комисията, че предложението на Георги Божинов е отклонено, защото имаме бланкетно решение, че където се прави депо, занапред ще се прави и инсталация за разделяне на отпадъците. Вторият сериозен въпрос беше поставен от всички, които се изказаха. Засегна го министър Караджова, засегнаха го всички оратори. Когато се приеме закон, с който се въвеждат нови финансови задължения и разходи, винаги трябва да се правят сериозни разчети. Предварително трябва да бъде ясно какъв е паричният поток на средствата, които се събират за управление на отпадъците в България, какъв е разходът за изграждане на инфраструктура и за текущото им управление и налага ли се нов налог върху населението. Вижте какви пари се събират: първо, средства от предприсъединителните фондове; второ, средства от Кохезионния фонд; трето, бюджетни средства; четвърто, други държавни средства; пето, таксите, които се събират от жителите на определени населени места и от фирмите в България; шесто, една продуктова такса, която означава, че всеки, който произвежда стоки и ги пуска на пазара, предварително заплаща за това, че някой поема ангажимента да събере и оползотвори пластмасовите, хартиените, дървените, стъклените и другите опаковки. Последното перо е, че всичко това е суровина и то струва пари. Ако сумираме тези средства, направим точни разчети какво ни трябва за инфраструктурата за управлението плюс новото, което правилно се вижда от изпълнителната власт и ни се предлага като мотив за закона, че ще дойде време и да закриваме тези съоръжения и тогава трябва да имаме пари за тази работа, трябва да от тези парични потоци постига ли целите. Например аз ще попитам госпожа министъра, тъй като тя скоро ще трябва да подписва документите на така наречените оползотворяващи организации. Ако всеки български потребител е платил всяка опаковка, платил е за това, че телевизорът, който купува, някой ще трябва да го прибере и да го обработи; хладилникът; компютърът; телевизорът; батериите и т.н., ако тези опаковки и тези продукти в София, по приблизителни разчети, са около 100 хил. тона, ако всичко това е платено от потребителите и е върнато на онези, които са се ангажирали, че ще го оползотворяват, влизат ли 100 хил. тона по-малко в софийското депо? Ето, това е големият въпрос. И тук е мястото за оптимизация. Защото вчера Европейският съюз направи едно много тъжно признание и то горе-долу звучи така: Европейската комисия е неудовлетворена от прилагането на европейското законодателство на територията на Европейския съюз. Повече от 2,5 млрд. тона безценни суровини пълнят скъпоструващи съоръжения вместо да станат източник на производство. Аз бих го нарекъл: безумие е в България да правим скъпоструващи депа, да си платим за това, че суровините ще бъдат събрани, обработени и изведени от депата и да ги пълним с тези безценни суровини, и да събираме допълнителен налог, защото по-бързо трябва да закриваме депата. Тоест налага се радикална промяна на законодателството и практиката по управление на отпадъците в Европейския съюз. Мисля, че даже най-новата директива, за която господин Горов пита защо не е отразена в този закон и след три месеца трябва да я прилагаме отново, ще трябва да бъдат променени и оптимизирани. Сега предлагам още един път да помислите върху първата част на моето изказване. Спешно да бъде взето решение, че там, където ще се депонират отпадъците, предизвикващи криза, се изграждат инсталации за дълбочинно третиране предварително на отпадъците, да съхраним тези депа, които ги приемат, да решим кризата, а мисля, че парите няма да бъдат повече отколкото да ги разкарваме до Силистра, да пълним скъпоструващо депо и след това отново да не можем да решим кризисния момент. Благодаря

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър! По отношение на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, внесен от Министерския съвет, естествено имам коментари по така предложените промени. Някои от тях не съответстват изцяло на Директива 75/442 на Общността и на Регламент 1013 от 2006 други ще създадат сериозни проблеми за общините в областта на управлението на отпадъците на регионален принцип, което ще затрудни изпълнението на ангажиментите на страната ни към Европейския съюз, трети създават чисто правни противоречия или пък са неясно формулирани от правна гледна точка. Всички аспекти на закона са важни. Има и такива, които наистина са с хармонизираща компонента и тях аз в никакъв случай не оспорвам. Специално бих искал да изведа текстовете, касаещи организацията на управлението на отпадъците на регионален принцип в общините, защото това касае пряко всички нас като граждани и в аспект на по-чиста околна среда в населените места и в аспект на нови такси, които пряко ще се отразят на таксата за смет, която плащаме. Много е важно именно тези текстове да създадат максимално ясен и работещ регламент и да подпомагат общините в този нелек процес на въвеждане на новия принцип на регионално управление на отпадъците, а не да създават затруднения. По отношение на това, което казах за несъответствие изцяло по отношение на Директива 75/442 на Общността, предлаганата промяна на чл. 12, дори минималните изисквания по отношение на дейността „Събиране на отпадъци” не се покриват. Събирането на отпадъци, съгласно дефиницията в § 1, т. 18 на Закона за устройство на територията, е доставянето, натрупването, сортирането и/или смесването на отпадъците с цел транспортиране. Това е дейност, която има самостоятелен код, а именно код С.

регистрационен документ по досегашния чл. 50 за дейностите по събиране на неопасни отпадъци, в срок от 6 месеца от влизането в сила на този закон да подадат заявление до компетентен орган за издаване на разрешение по чл. 37. Тоeст с една преходна разпоредба, при пълно нарушение на директивата, която посочих, е предложено преминаване от регистрационен към разрешителен режим на дейности на дейности по събиране на неопасни отпадъци, които не са нито дейности по оползотворяване, нито дейности по обезвреждане на отпадъците. Предложените изменения в чл. 5, чл. 12, чл. 29, чл. 37, чл. 39, ал. 1 и всички други разпоредби, свързани с разрешителните и регистрационните режими по чл. 12 и чл. 37 от Закона за управление на отпадъците, както и свързания с тях § 92, както отмяна на регулирането на дейността „Събиране на неопасни отпадъци във вида, в който са представени”, могат да създадат сериозно проблеми по прилагане на европейското законодателство по управление на отпадъците. По време на заседанието на Комисията по околната среда и водите този въпрос беше зададен към представителите на министерството и до голяма степен не стана ясно на събирането на отпадъци в чл. 37 е техническа грешка или е поставена цел в контекста на тези съображения, анализи и коментари, които направих току-що. От друга страна, другите предлагани промени ще създадат сериозни проблеми за общините в областта на управление на отпадъците на регионален принцип и ще затруднят изпълнението на ангажимента на страната ни към Това е един от най-важните аспекти на закона. Много е важно ясно и конкретно да се регламентира всичко в тази област, защото и без друго е трудно въвеждането на този нов регионален принцип на управление на отпадъците. И без друго съществуват противоречия между общините, които затрудняват създаването на сдружение, и без друго има вече реализирано закъснение в изпълнението на ангажимента на страната ни към Европейския съюз в тази област. Казвам всичко това съвсем

не е ясно кои са тези други общини – дали са общините от региона, дали са всички общини от региона или само част от тях и, ако могат да са само част от тях, каква е тази част. Всичко това трябва да получи своята ясна правна рамка, дефиниция адресат, за да може да бъде улеснена работата на общините в контекста на изпълнение на нашите ангажименти за екологосъобразно управление на дейностите обезвреждане и третиране на отпадъците. Същото бих казал и по отношение на разпоредбата на чл. 17, ал. 2. В разпоредбата на посочения член с двете алинеи се предлагат и санкции за несправящи се със задълженията си по управление на отпадъците общини,

за финансиране на общински проекти се отпускат след като се прецени, че те отговарят на критериите по съответната процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Предлаганото ограничение не е част от критериите, приети от Комитета за наблюдение на

Същото бих казал по отношение на правната рамка и за регионалните сдружения, които се предвижда да бъдат организирани и реализирани от общините. Тук следва да посочим, че до голяма степен се предвижда либерализиране на режима по отношение на всяка една община по какъв начин да подхожда, да участва, да се включва и да излиза от съответното регионално сдружение. В същото време имаме предвидена за всяко едно регионално сдружение, заложено в Националната програма за управление на отпадъците. Ако има такива подходи от страна на всяка една община по какъв начин това би се

въведена и да бъде включена, а именно цената за третиране на отпадъците. Има опит да се представят точно кои са компонентите на тази цена за третиране на отпадъците. Към настоящия момент имаме действаща такса „Смет” и такса „Депониране”. Както се изказаха и представители на Националното сдружение на общините в Република България действително по този начин има риск от препокриване на тези такси и има риск от правна гледна точка да се плащат такси

тези уточнения могат да бъдат направени и да има ясна дефиниция и действащ, работещ Закон за управление на отпадъците. С оглед на съображенията, които изложихме, изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, който е внесен. Ако бъде подкрепен от мнозинството, имаме готовност съвсем конструктивно да направим нашите предложения между първо и второ четене по отношение на бележките и и коментарите, които направих в момента. Имаме такава готовност с оглед на това да се постигне един работещ закон и да работим за изпълнението на ангажиментите, които сме поели и в преговорния процес, както и в името на една чиста околна среда и екологосъобразно обезвреждане и третиране на отпадъците на територията на Република България.